Josip (HSS)** I prelazimo sada na 6. točku. To je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550 Predlagatelj izmjena i dopuna zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da ovaj zakonski prijedlog raspravimo u hitnom postupku.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 Izvještaj sa sjednice odbora smo primili. Želi li predstavnik predlagatelja uvodno uzeti riječ? Želi. Doktor Ante Zvonimir Golem, državni tajnik. Izvolite, doktore. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Evo pred vama se nalazi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sanitarnoj inspekciji. kako to već i biva, nakon što je 2008. godine u rujnu donesen Zakon o sanitarnoj inspekciji pristupilo se provedbi zakona, ali isto tako i praćenju provedbe. U radu sanitarne inspekcije u Republici Hrvatskoj u proteklih godinu i nešto dana uočeni su određeni, godinu i pol skoro dana, uočeni su određeni nedostaci te se pristupilo izradi izmjena i dopuna kako bi sanitarna inspekcija mogla ispuniti svoju svrhu. Ono što vam u ovom prijedlogu zakona možemo istaknuti posebno dakle osim i onog itekako bitnog i načelnog da se Zakon o sanitarnoj inspekciji odnosi na zaštitu javno-zdravstvenog interesa. Isto tako, potrebno je reći da su izmjene koje se nalaze pred vama će u svakom slučaju u području uzorkovanje i dokaznog dijela sanitarnog inspektora omogućiti kvalitetnije procesuiranje određenih, dakle ne samo prekršitelja već i onih koji svojim ne cjelokupnom djelatnošću već određenim dijelovima krše zakon. U navedenom prijedlogu, dakle predlaže se Hrvatskom saboru da izmjenom i dopunom uredi pitanje uzorkovanja gdje se foto dokumentacija omogućava foto dokumentacija kao dokaz nepravilnosti uočene sa strane sanitarnog inspektora. Dalje, da se u dijelu gdje sanitarni inspektor po službenoj dužnosti vodi postupak, ukoliko se postupak vodi po zahtjevu stranke, a nema osnova za službeno vođenje postupka da tada stranka kao takva financira na neki način daljnji postupak, dakle sanitarnog inspektora, te da se pooštre mjere, a to su mjere kada se kod opetovanih prekršitelja za isti prekršaj mogu izreći i jače mjere. To znači da u slučaju prvog prekršaja se to obavljanje djelatnosti u određenom dijelu, dakle da li se radi o opremi, da li se radi o prostoru može zabraniti na rok od osam do trideset dana a ukoliko se to opetovano ponavlja može ići i do šest mjeseci. Isto tako, evo mogu reći sad u uvodnoj riječi primili smo i zaključak, prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona kluba SDP-a gdje moramo navesti da navedeni zaključak ne bi prihvaćali iz dva razloga. Prvo, što smo i tražili hitno čitanje radi primjene postupaka navedenih u ovom zakonu iz razloga što smatramo pogotovo sad pred turističku sezonu kako bi morali osnažiti postupanje sanitarnih inspektora. I drugo što Zakon o sanitarnoj inspekciji nije u koliziji sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, jer u članku 80. stavku 1. zakona se navodi da u prvom stupnju inspekcijski nadzor provodi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Međutim, isto tako se u stavku 2. navodi da u drugom stupnju to provodi sanitarna inspekcija. U stavku 3. da isto tako granična sanitarna inspekcija u suradnji sa inspekcijom Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi nadzor nad uvozom, provozom i izvozom izvora. Tako da smatramo da nema osnova da bi se u tom dijelu mijenjao Zakon o sanitarnoj inspekciji već se može sukladno i jednom i drugom zakonu provoditi inspekcijski nadzor. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo državnom tajniku. Žele li u ime odbora izvjestitelji uzeti riječ? Da. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb doktor Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Odbor za zdravstvo raspravio je kao matično radno tijelo sukladno članku 76.a Poslovnika Hrvatskog sabora uvodno obrazloženje dao je predstavnik predlagatelja i u njemu je objasnio da se predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuju da sanitarna inspekcija poslove inspekcijskog nadzora obavlja nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja građana, te na području zaštite javnog zdravstvenog interesa kao dodatak dosadašnjem tekstu istoga članka. Predloženim zakonom se uređuje da se pod poslovnim prostorijama razumijevaju i stambene prostorije prijavljene kao poslovni prostor kao i prijevozna sredstva i slično u kojima se nadzirana pravna i fizička osoba nađe da obavlja odobrenu djelatnost. Također se ovlašćuju sanitarni inspektori da u okviru svih drugih zakonom propisanih ovlasti i mjera mogu zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija u trajanju od šest mjeseci ukoliko bi se istovjetni nedostaci opetovano utvrdili. Članovi odbora smatraju da sa ovim izmjenama sanitarna inspekcija učvršćuje svoj položaj stožerne institucije očuvanja zdravlja. U svom dosadašnjem radu sanitarna inspekcija je pokazala dobru organiziranost i učinkovitost, a predložene izmjene takav će njezin rad dodatno unaprijediti. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Otvaram sada raspravu. Najprije po klubovima. U ime kluba HDZ-a, kolega zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Aktualni Zakon o sanitarnoj inspekciji stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine. Zbog čega sada promjene i dopune? Naime, predloženim izmjenama i dopunama važećeg zakona uređuje se da sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja ljudi i na području javno zravstvenog interesa kao što je rekao profesor Hebrang. Ja ću istaknuti sad dva članka koja su bitna i srž ovog zakona. Članak 2. O čemu on govori. Znači, sanitarna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na ovim područjima. Prvo na sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, zatim kod proizvodnje i stavljanje na tržište hrane uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, te genetski modificirane organizme. Nadalje, kod proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, zatim proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabu opasnih kemikalija, zatim stavljanje na tržište i uporabu biocidnih pripravaka, .../Govornik se ne razumije./... od zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovog članka obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama i uređajima, opremom na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa, te na ostalim javnim mjestima. Zakonskim prijedlogom također se preciziraju prava i obveze i ovlasti sanitarnog inspektora. Naime, u cilju zaštite javno-zdravstvenog interesa uređuje se da je u provedbi inspekcijskog nadzora inspektor ovlašten nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi usmenim rješenjem zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija, odnosno prostora, postrojenja, uređaja, pribora i opreme za obavljanje djelatnosti u trajanju od 8 do 30 dana ako su nedostaci utvrđeni prvi put, odnosno u trajanju 30 dana do 6 mjeseci, ako su istovjetni nedostaci utvrđeni drugi i svaki sljedeći put računajući od dana donošenja prvog usmenog rješenja. Predloženim rješenjem daje se osnova za učinkovito postupanje sanitarnih inspektora, a sve u svrhu dosljedne primjene propisa čijom se provedbom osigurava zaštita života i zdravlja ljudi. I sad sam rekao, spomenut ću još jedan članak, to je 31., u provedbi inspekcijskog nadzora nad djelatnostima za koji je zakonom propisanom da se upisuje u upisnik ministarstva ili da se za obavljanje istih, prethodno mora pribaviti rješenje ministarstva, inspektor je ovlašten nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi dok ne otkloni nedostatke usmenim rješenjem privremeno zabraniti obavljanje te djelatnosti i odmah pristupiti izvršenju rješenja i to sukladno odredbi članka 33. stavka 1. ovog zakona, bez donošenja posebnog akta o dozvoli izvršenja rješenja u sljedećim slučajevima. Prvo ako se djelatnost obavlja bez upisa u propisani upisnik ministarstva i drugo ako se djelatnost obavlja bez rješenja ministra. Na zahtjev stranke pisan je otpravak izrečenog usmenog rješenja, izriče se u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja. Hrvatska demokratska zajednica će podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji s konačnim prijedlogom zakona. Hvala Hvala lijepo kolega. U ime kluba SDP-a uvodno za raspravu se prijavio kolega zastupnik Zdenko Franić. Izvolite kolega Franić.

Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Evo 19. rujna 2008. godine smo raspravili Zakon o sanitarnoj inspekciji i sada nakon nepunih godinu i pol dana poslije toga opet raspravljamo o izmjenama i dopunama tog zakona, čuli smo objašnjenje državnog tajnika da je to, da žurbe jest približavanje turističke sezone, ali pitanje se postavlja zašto nismo to učinili daleko ranije kad se već uvidio prijevid da u ovaj zakon koji je donesen 2008. godine nije uključeno i područje zaštite javnozdravstvenog interesa kao djelokruga rada sanitarne inspekcije. Doktrina javnog zdravstva je vjerojatno najspektakularniji izvozni proizvod Republike Hrvatske svih vremena, po njemu se ravna više od pola pučanstva zemaljske kugle, poznato je da je naš akademik doktor doktor Andrija Štampar bio i suosnivač Svjetske zdravstvene organizacije, pisac i njezinog statuta, prema tome javno zdravstvo nije neka novina u Republici Hrvatskoj i mogla se daleko ranije i bolje provesti i implementirati u naše zakonodavstvo, pa i u ovaj Zakon o sanitarnoj inspekciji. Međutim evo mi po po nekakvim utabanim pravilima radije donosimo izmjene i dopune raznoraznih zakona, kako bismo kako bismo ispravili ovu legislativu koju donosimo po tekućoj traci. Zašto nismo onda u ove izmjene primjerice također stavili i ovaj aspekt, javnozdravstveni aspekt koji se odnosi na na potrebu da turistički ili ugostiteljski objekti imaju HASAP, to je jedina koju je obavezno imati, nije se po njoj obavezno certificirati, međutim kada sanitarni inspektori dođu u kontrolu, onda turistički djelatnici, ugostiteljski djelatnici moraju precizno odgovoriti na određena pitanja, kako bi dokazali da imaju sustav upravljanja po HASAP-u i da se njega pridržavaju. Međutim postavlja se pitanje tko je educirao sanitarne inspektore, i tko je njih certificirao da da ispituju sukladnost prema HASAP normi? Zašto i to nismo uključili u ovaj zakon kada ga već poboljšavamo zbog zaštite javnozdravstvenog interesa. Ja pozdravljam ove segmente koji se odnose na pomoć pri uzrokovanju i procesuiranju itd. sam ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona nije nešto što ne bi trebao prihvatiti, ali kada ga već donosimo onda bismo, onda je trebalo to i malo bolje promisliti, kako bi se napravile sveobuhvatnije promjene, ako je već se uvidjelo da ovaj zakon koji smo donijeli u rujnu 2008. godine je imao određene nedostatke. Tako smo također donijeli i u ožujku ove godine i Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, prema kojem smo prihvatili da novonastalo tijelo Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ima prvostupanjsku inspekciju koja se odnosi na radioaktivne materijale i ionizirajuće zračenje, dok Ministarstvo zdravstva provodi upravni nadzor u drugom stupnju. Takvo rješenje je uostalom i sukladno činjenici da je nezavisnost Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost, koji su u tom trenutku postojali, a kasnije …/Ne razumije se./… u jedan u jedan jedini zavod su ispregovarana njihova neovisnost od državnih organa što uključuje dakle i inspekciju, kako je to zacrtano u pregovaračkom poglavlju 15. Energetika. I upravo ta nezavisnost je bila jedno od za zatvaranje ovog poglavlja. Svejedno pojedini izričaji koji ostaju vrijediti u Zakonu o sanitarnoj inspekciji su ako ne u koliziji krajnje dvosmisleni u odnosu na izričaje koji odnosno koje smo usvojili u Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i smatram da je ova rasprava o izmjenama i dopunama zakona dobrodošla da se te situacije isprave. Eventualne nejasnoće otklone, pojasne, uvjetuju i da se točno precizira tko je odgovoran u kojem slučaju. Jer u stavku 4. članka 80. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti kaže da nadzor ovoga provodi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u suradnji sa sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravstva, dok je izričaj u Zakonu o sanitarnoj inspekciji da sanitarni inspektor provodi taj bez spominjanja ikakvog Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Takvim nepreciznostima stvara se pravna nesigurnost, mogućnost manipulacija, dvojakih tumačenja. Dakle, upravo suprotno u odnosu na ono što mi želimo postići sa donošenjem zakonskih rješenja. Ako ne želite, gospodine državni tajniče, da zakon ide u drugo čitanje onda ga, vi to imate pravo, naprosto amandmanski popravite da precizirate te izričaje koji nisu najbolje sada sukladni. To ima vremena još do kraja ove sjednice, bilo da je glasovanje o zakonu sad u petak ili u slijedeći petak jer smatram da bi to bila vrlo, vrlo dobrodošla, a zapravo minimalna intervencija koja bi samo pokazala i dobru volju vašega ministarstva koje je uostalom predlagač oba zakona. I ovoga o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji kao što je uostalom bilo i predlagač Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. A time bi bogami i RH, Vlada i Sabor pokazala i da ozbiljno poštuje već ispregovarana i zatvorena poglavlja kako ne bi došli u situaciju da zbog dvojbenih izričaja možda se postavi pitanje ponovnog ponovnog otvaranja poglavlja zbog toga što neka mjerila koja su pozitivno ocijenjena se dovedu u pitanje. Svojevremeno je i sam generalni direktor Međunarodne Agencije za atomsku energiju, njegova ekscelencija Mohamed el Baradei Hrvatskoj delegaciji na zasjedanju generalne skupštine međunarodne agencije postavio upravo pitanje nezavisnosti regulatornog i upravnog tijela koja se bave zaštitom od zračenja zbog toga što položaj inspekcije nije bio riješen onako kako je to nalagala međunarodna praksa i praksa Međunarodne Agencije za atomsku energiju. I štovani gospodine državni tajniče evo apeliram na vas da minimalnim intervencijama amandmanski ispravite sve moguće i zaista doprinesete da ovaj dobrodošli zakon jer javno-zdravstveni interes jest jedan od najjačih interesa što se tiče zaštite pučanstva bude još bolji. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I sada u ime kluba HNS-a i HSU-a uvaženi kolega zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Klub HNS-a i HSU-a će prihvatiti ovaj prijedlog i podržati prijedlog izmjena i dopuna zakona, međutim htjeli bismo iskoristiti priliku baš kao što sam to učinio i na Odboru za zdravstvu, ukazati na jednu nepreciznost koja može biti u praksi vrlo, vrlo nezgodna. Naime, u članku 4. ovog konačnog konačnog prijedloga zakona koji tangira izmjenu članka 23., odnosno njegovu dopunu izričajem da se smatra da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka ako u trenutku nadzora nije prisutna osoba određena za zastupanje od strane nadzirane pravne ili fizičke osobe. Dakle, ukoliko se ovo bude dosljedno i doslovno provodilo imat ćemo velikih problema. postoje 3, možemo reći uz jedan lex specialis i 4 zakona, kojima se definira tko su osobe zadužene za zastupanje, odnosno ovlaštene za zastupanje u pravnim osobama. Prije svega radi se o Zakonu o trgovačkim društvima, radi se o Zakonu o ustanovama i radi se o Zakonu o udrugama, jer to su pravne osobe koje tangira ovaj zakon jer to su osobe koje se mogu baviti takvim djelatnostima u kojima je nužna ili poželjna sanitarna inspekcija. Ti zakoni eksplicite navode tko su osobe zadužene za zastupanje i predstavljanje. To su samo one osobe koje se upisuju u registre. Da li se radi kod trgovačkih društava o registru trgovačkih društava, da li se radi o registru udruga kod udruga ili se radi o registru ustanova kod ustanova. U svakome slučaju to je odgovorna osoba čije je ime i prezime uneseno u registar. Ta odgovorna osoba ne može prenositi svoje pravo zastupanja na nikoga bez odluke nadležnoga tijela pravne osobe u konkretnom slučaju ili skupštine ili nadzornog odbora tvrtke ili upravnog vijeća ustanove ili izvršnog ili upravnog odbora udruge. Jedino što se može kao zastupanje i to po posebnome zakonu ustupiti to je zastupanje u pravnom prometu kada se ovlašćuje odvjetnik. Dakle, u tome smislu predložili smo da se ovaj izričaj precizira i da se govori o odgovornoj osobi. Jer jedna osoba je osoba za zastupanje u poslovnom sustavu koji npr. ima 15 15 različitih izdvojenih pogona u kojima postoje dijelovi koji su podložni sanitarnoj inspekciji. Recimo da to mogu biti kafići, da to mogu biti restorani, da to mogu biti ne znam catering kuhinje, da to mogu biti bilo koji drugi oblici zatvorenog tipa kada se radi recimo o objektima ili javnim kuhinjama Crvenoga križa, kada se radio o ljetovalištima za djecu itd. Dakle, u tom slučaju govorimo o odgovornoj osobi koja može biti natkonobar, koja može biti glavni kuhar, koja može biti voditelj ispostave odnosno voditelj određene poslovne jedinice. Ovakav izričaj kazuje da ukoliko direktor, odnosno član uprave trgovačkog društva, ukoliko ravnatelj ustanove ili ukoliko nije predsjednik udruge nazočan pri sanitarnoj inspekciji to znači da ta pravna osoba nije omogućila obavljanje nadzora. U konačnici može se dogoditi da je osoba o kojoj se radi jednostavno na službenom putu, da fizički nije prisutna. Međutim ukoliko odgovorna osoba u samom pogonu o kojemu se radi jest prisutna onda ne vidimo nikakvog razloga da se taj izričaj ne popravi i ne stavi ili da se zamijeni osoba određena za zastupanje izričajem odgovorna osoba ili da se doda uz osobu određenu za zastupanje ili odgovorna osoba. I time bismo zapravo riješili sve, jer u protivnome teško biste dokazali održivost ovakve odredbe jer vam je pogotovo u velikim hotelskim poduzećima, u restoranskim lancima nemoguće praktički osigurati nazočnost osobe zadužene za zastupanje. Ako je ikako moguće mi vam predlažemo da taj izričaj do samog usvajanja korigirate. Mislim da izričaj kojega predlažemo potpuno pogađa smisao onoga što ste htjeli, jer ste u tom smislu i dali obrazloženje na samom Odboru za zdravstvo i ne vidimo razloga da se ta promjena ne bi izvršila. Dakle, uz tu jednu napomenu i prijedlog nama je ovaj prijedlog prihvatljiv. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Iscrpili smo prijavu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Pa evo i ova izmjena zakona nastoji unaprijediti rad sanitarne inspekcije jedne od nadzornih službi sa najdužom poviješću unutar države čija je zapravo bit prevencija eventualnih ugroza. Ja ne mogu reći da imam nekakvih zamjerki na ove izmjene zakona, osim ovog preciznijeg definiranja osoba za zastupanje što su govorili kolege, što smo raspravljali i na Odboru za zdravstvo i što je sada kolega iz HNS-a govorio. Dobro je što sada u zakonu izrijekom stoji da inspekcija obavlja nadzor na području zaštite javno-zdravstvenog interesa, te što mogu fotografijom dokumentirati stanje što je držim dobro radi eventualnih tužbi protiv inspektora. Međutim ono što može biti sporno, a što je bilo i prije ovih izmjena, a sada još više radi povećanja obima rada sanitarnih inspektora, to je zapravo količina raznovrsnosti poslova koje obavlja sanitarni inspektor. Mišljenja sam da bi se trebali sanitarni inspektori ako je to ikako moguće doeducirati odnosno specijalizirati za neko područje npr. zdravstvenu ispravnost hrane. Evo u mojoj županiji Dubrovačko-neretvanskoj županiji to je gro posla, radi naravno turizma, jer vi znate da imamo tijekom sezone i povećanje građana i povećanje zapravo za 80%. Tako da se i u tom pogledu doeduciraju. Naravno oni bi i dalje mogli raditi druge poslove. Što se tiče rada inspekcije na terenu, ja bih rekla par riječi o onim lošim stranama za koje nisu krivi sanitarni inspektori koji obavljaju dobro svoj posao. Pa tako npr. na Korčuli sanitarna inspekcija po mojim saznanjima nema ni službeno vozilo, ako ga sada u zadnje vrijeme nisu dobili, već se mora voziti vlastitim vozilom a plaćeno im je manji broj kilometara koji tijekom svoga rada prelaze. Mislim da je to nekako 30 km, međutim to ne zadovoljava potrebe jer je otok velik i naravno teren kojeg pokrivaju velik. Nadalje, u Dubrovniku inspekcija je tek nedavno dobila internet i to uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo. Što mislimo o tome? Inspekcija ne bi imala internet u 21. stoljeću. Isto tako problem službenih mobitela. Recimo lani se nije moglo tijekom vikenda dobiti sanitarnog inspektora bez obzira što bi se dogodilo. I još nešto, broj osoba koje rade u sanitarnoj inspekciji, nažalost trenutno radi samo 4 inspektora. Bilo ih je 6, trenutno radi samo 4 inspektora. Podržavam kvalitetno procesuiranje kršenja zakona što je u ovim izmjenama navedeno, međutim ostaje problematika koju sam izrekla što se tiče terena, a to je nedovoljna mogućnost usavršavanja, nedostatak opreme, nedostatak financija. I ja se nadam da će se u daljnjem radu sigurno još raditi na unapređenju sanitarne inspekcije odnosno rada sanitarnih inspektora, jer znamo naravno kakvu važnost imaju. Hvala lijepa. **Friščić, Josip Više prijava za raspravu nema. Zaključno, uvaženi tajnik doktor Golem. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dužan sam dati nekoliko odgovora. Evo ponovo sam pregledao još jedanputa, da tu ne bi bilo, u članku 11. Zakona o sanitarnoj inspekciji, znači originalnog zakona, navodi se koje djelo u području radiološke i nuklearne sigurnosti, koje djelo sanitarnog inspektora, ne govori se o tome jel prvi i drugi stupanj. I usklađenost tog zakona sa Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti tu ne predstavlja nikakvo pitanje i nikakav upit jer će sukladno svim stavkama u članku 11. tog zakona sanitarni inspektori obavljat onoliki dio ovlasti po tom zakonu i u okviru Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koliko imaju. Znači, zna se da oni rade u drugom stupnju što se tiče kao sanitarni inspektori u državi, zna se da rade u prvom stupnju što se tiče granične sanitarne inspekcije, prema tome to nije sporno. Ja ću podsjetit, obadva zakona su usklađena sa direktivama Europske unije i nije bilo prigovora u tom dijelu niti kad se zatvaralo poglavlje 15. Što se druge stvari tiče treba reći, dakle u članku 4. ovoga prijedloga zakona mi kažemo osoba određena za stupanj od strane nadzirane pravne ili fizičke osobe. To znači mi ne ulazimo, mi ne govorimo da mora biti prisutna odgovorna osoba u pravnoj osobi, mi ne govorimo da to treba biti čak i posebno ovlaštena osoba jer nije ovlaštena osoba ona koja je po Zakonu o trgovačkim društvima nego odgovorna osoba u pravnoj osobi, a ovlaštena osoba je osoba koja primi ovlaštenje. Na kraju krajeva i ja nosim ovlaštenje za nešto u okviru Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ali mi smo rekli da je to određena osoba za zastupanje od strane upravno-pravne ili fizičke osobe, dakle sukladno i onoj raspravi što smo imali na odboru. Mi kažemo jasno i glasno da ukoliko odgovorna osoba u pravnoj osobi ne odredi osobu za zastupanje u dijelu kad se provodi inspekcijski nadzor sukladno članku ovog zakona smatram ćemo da nije omogućila obavljanje nadzora. Praktički istovjećujemo kao da je osoba zaključala prostor i nije dozvolila inspektorima pristup. O tome se radi. Dakle, to je taj sustav jer smo imali situaciju pokušaj izbjegavanja inspekcijskog nadzora ne jedan nego više napuštanjem prostora i na strane prekršajnim sudovima, to javno ovdje kažem. Takve procese nismo mogli procesuirati jer nije bilo ovakve odredbe u ovom trenutku. Ova odredba znači da se neće moći procesuirati za prekršaj koji je počinjen, ali će se moći procesuirati po onom drugom dijelu, a to je za onemogućavanje izvršenje inspekcijskog nadzora. Zato smatramo da je ova formulacija kao takva dobra. I posebno bi napomenuo i zahvaljujem se i na ovim upozorenjima ovdje, točno je da sanitarna inspekcija u Republici Hrvatskoj radi itekako kvalitetno, da radi u uvjetima koji su mogući. Mi smo imali, iskoristili smo i predpristupne fondove, treba reći i CARDS 2003 i CARDA 2004. To su fondovi jačanja sanitarne inspekcije gdje se išlo upravo u edukativno jačanje, što znači da se pružila kvaliteta edukacije i na HASAP programu, ali i na drugim programima, da se ide prema specijalizacijama sanitarnih inspektora specijaliziranim da se poslom radi oni koji se bave GMO, oni koji se bave radiološkim dijelom, oni koji se bave drugim dijelom sanitarne inspekcije i isto tako da su iz tih sredstava nabavljena određena tehnička pomagala, dakle uključujući i informatičku tehnologiju i sve ostalo. Tako da to je u daljnjem razvoju i jasno da to nije u potpunosti gotovo i ja vjerujem da kada bude gotovo da će takva situacija na terenu biti puno bolja. Svjesni situacije u kojoj se nalazimo, smatramo i zahvaljujemo s ovoga mjesta svim sanitarnim inspektorima jer stvarno treba reći u Republici Hrvatskoj sa područja dakle zaštita zdravlja i onoga što sanitarni inspektori kontroliraju mi do danas ne bilježimo niti jedan veći eksces, niti jedan veći problem. Mislim da je to isključivo njihovom radu. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti kao i ostale točke. Blizu je 7 pa ćemo završiti s današnjim radom. Nastavljamo sutra uobičajeno u 9,30 a počinjemo s točkom 7. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o azilu.